nama je Predlog zakona o kome su veliki broj kolega već i govorili i koji zaista kada je u pitanju odziv javnosti nije imao apsolutno nikakve zamerke, jer je jedan od primera kako država vodi računa i u ovim teškim vremenima, posebno o mladim ljudima, posebno kada govorimo o ljudima koji su uzrasta od 16 godina pa naviše, koji tek započinju svoj život, koji su pri kraju sa srednjoškolskim školovanjem, koji planiraju svoju budućnost, koji će upisati verovatno fakultete i koje svakako u pravom smislu te reči predstavljaju budućnost naše zemlje.Svakako pomoć koja se daje jeste simbolična, ali će imati i te kako dobrih rezultata i efekte kao što su i prethodni paketi pomoći koji su dati kako privredi, tako i stanovništvu, pa i taj čuveni helikopter novac, kako se kaže, dali su i te kako efekte i rezultate, zato što sav taj novac ide kasnije u potrošnju i ponovo se vraća u privredu čime pomaže i stimuliše da naš taj točak ekonomije nastavi da se vrti.Nažalost, imali smo naravno napade, posebno po društvenim mrežama od onog trenutka od kako je ova inicijativa, odnosno zakonsko rešenje koje je danas pred nama obelodanjeno i to od istih onih ljudi koji su, dok su bili na vlasti u periodu one velike krize koja se desila 2008. godine, tvrdili kako je ta ekonomska kriza razvojna šansa za Srbiju, koji apsolutno ni prstom nisu mrdnuli da pomognu građanima u tom teškom periodu, periodu koji se pamti po katančenju fabrika, koji se pamti po pola miliona stanovnika koji su ostali bez posla, koji su ostali na ulicama, ne svojom krivicom, već upravo krivicom i tokova koji su se dešavali u svetu, ali i nesposobne vlasti tadašnje, koja apsolutno nije obavljala onu svoju funkciju za koju su je građani birali, već su samo gledali kako će preprodavati sekunde na RTS-u, koji su samo gledali kako će napraviti neki naredni korak u svojoj karijeri pa možda otisnuti se i u međunarodne vode politike, koji su samo gledali kako sopstvene džepove da napune i bilo ih je baš briga apsolutno za sve te građane i porodice koje su ostale na ulici.Nećemo pričati o šteti, šteta se i dalje oseća i građani Srbije odlično pamte taj period, pa i stanovnici o kojima danas govorimo, uzrasta od 16 do 29 godina, jer su nažalost doživeli, dobar deo njih sigurno, da im roditelji ostanu bez posla koji su morali da se snalaze, pa i u zonama sive ekonomije da bi svoju decu prehranili.Svakako, lepe su vesti koje smo čuli od mladih ljudi kako će iskoristiti ovih 100 evra, pa do toga da će neki zaprositi svoje devojke i na taj način formirati, odnosno otisnuti se u bračne vode i polako krenuti u formiranje svojih porodica, ali apsolutno se pridružujem i inicijativama kolega koji su na Odboru za finansije govorile i da ovih 100 evra mogu iskoristiti za pokretanje svog biznisa, jer je država uložila maksimalne napore da pomogne mladim ljudima i kroz otvaranje naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubator centara po Srbiji, generatora koji zapravo mogu pomoći tim mladim ljudima da svoje neke ideje i vizije koje imaju u glavi pretoče na papir i konkretizuju kroz pravno lice, kroz određenu firmu, biznis i da na taj način se uključe u tokove privrede i da sami stvaraju taj svoj novac i da ovih 100 evra zapravo počinju kako bismo žargonski rekli, da obrću i da od 100 evra prave hiljadu i da to svoje malo bogatstvo dalje povećavaju.Opet kažem, imali smo nažalost od tih istih ljudi koji su u periodu krize zapravo ništa nisu uradili u tom periodu, oni kritikuju kako je ova pomoć necelishodna, a onda imamo genijalne stvari koje iznose, a to je da su definisali pojam – biflacija. Što, generalno gledano, ja kao budući doktor ekonomskih nauka, nikada čuo nisam, a i kada sam pokušao da izguglam i da nađem neke radove na tu temu, svakako na pojam – biflacija nikada nisam naišao. Oni zapravo definišu da u određenim sektorima imate pojavu inflacije, a u drugim sektorima imate nemogućnost da usled, da kažemo, tih određenih promena, oni podižu svoje cene svojih proizvoda i usluga.Mislim, kakav im je pojam, takva im je politika, nebulozan, nikakvu politiku ne vodi. Onu politiku koju oni vode, politika mlaćenja prazne slame.Onda su još rekli kako navodno ovih 100 evra koje će ti mladi ljudi dobiti nije 100 evra, nego je 90 evra zato što je tih 10 evra pojela inflacija. Oni očigledno nemaju pojma šta je pojam – inflacija, očigledno da ne prate statistiku, jer prava inflacija o kojoj oni pričaju je upravo bila u njihovo vreme, a tome ću podobnije pričati malo kasnije s obzirom da već u naznakama imamo neke njihove kandidate za predsednike ili gradonačelnika Beograda, koji su se već inače pokazali na određenim pozicijama koliko su sposobni, odnosno nesposobni da takve funkcije obavljaju.Apsolutno obavljaju.Apsolutno ovde nije u pitanju da će inflacija pojesti 100 evra, već zapravo, kao što zakonsko rešenje kaže, po datumu kada se završi prijava napraviće se spisak konkretno mladih ljudi koji su se prijavili i uplatiće se iznos od 100 evra u dinarskoj protiv vrednosti na dan isplate na računima koji su prijavili ili koji će po sili zakona njima biti otvoreni i moći taj novac da iskoriste za ono za šta im treba.Inače, u prethodnom periodu, ne računajući ove eksterne šokove koji su se dešavali, posebno u domenu energetike, nikad manju inflaciju Srbija nije imala, jer nikada sposobnije i bolje rukovodstvo u Narodnoj banci Srbije, počevši od guvernerke Jorgovanke Tabaković i njenog tima, nismo imali, ali jedan dokaz odlične saradnje monetarnih i fiskalnih nosioca politika su upravo omogućili da imamo tako nisku inflaciju u prethodnom periodu, a i da se danas izborimo da i sa ovim eksternim šokovima koji nažalost nisu naša krivica, možemo da se borimo i da već sredinom ove godine se i taj problem koji se javio polako stabilizuje i o njihovoj sposobnosti, a koliko su oni sami sposobni i koliko ozbiljnu politiku vode nam govori upravo i to što su pre nove godine pompezno najavljivali kako će, eto, već početkom januara saopštiti ime kandidata svog za predsedničke izbore i kandidata za mesto gradonačelnika ili gradonačelnicu grada Beograda, jer tobože oni rade ozbiljnu statistiku. Videli smo tu čuvenu tajkunsku statistiku od preciznosti 120% kako izgleda kada se sve to sabere, jer mašinski mozak, čuli ste, sabere 20%, još 20%, pa uzme 20% i tako je on sabirao i preprodavao sekunde na RTS-u, tako je on i oteo 619 miliona evra od građana Republike Srbije.Da, govorim o tajkunu Draganu Đilasu koji je, eto, sa svojim pajtosom Šolakom kupio Sautempton tih narodskih para, još su našli za shodno da se smeju građanima u lice sa raznoraznim tvitovima, statusima, a jedan od poslednjih jeste da traže od Šolaka da dovede igrača Đilasa u Sautempton da bi napravili neku verovatno po njima smešnu foru koju upućuju građanima Srbije, odnosno smeju se građanima Srbije u facu.U njihovim medijima pojavio se, kao jedan od ozbiljnijih kandidata, bivši guverner Dejan Šoškić, a ono što je interesantno da upravo je on jedan od poslednjih guvernera iz njihove ere koji je bio guverner Narodne banke od 2010. do 2012. godine, a koliko su oni sposobni vidimo i po statističkim pokazateljima, znamo da u tom periodu prosečna plata u Srbiji je bila između 330 i 360 evra, a čuli smo danas od uvaženog kolege Vuka Mirčetića kolika je, odnosno po zvaničnim statistikama u novembru iznosila je 561,8 stopa nezaposlenosti u tom periodu je bila dvocifrena i kretala se od 20,9 do 25,9% u 2012. godini. Mi smo je u periodu najvećeg udara pandemije korona virusa uspeli da tu stopu nezaposlenosti spustimo na ispod 10%, a ona se danas kreće na otprilike 10%.Upravo kada govorim o inflaciji, pa najveći rezultat koji je ostvario upravo ta inflacija koja je bila dvocifrena 2010. godine, kada je preuzeo funkciju guvernera 10,3, 2012. godine kada je završio 12,2%, a rekao sam da je inflacija koja se kretala nakon toga je bila ispod 3% koja je inače targetirana inflacija od strane Narodne banke Srbije, imali smo mnogo bolji rezultat nego što je ostvaren i na području EU, ne računajući ovaj poslednji period gde zbog eksternih šokova, kao što sam rekao, ima malo veći iznos inflacija, ali koji će se svakako stabilizovati i spustiti.Poznati su svakako i po rastu bruto domaćeg proizvoda, koji je u njihovo vreme bio negativan. Čuli smo danas od uvaženog ministra Siniše Malog da po tim nezvaničnim informacijama, odnosno informacijama i podacima koji su obrađeni, da smo ostvarili rast od 7,5%, realni rast bruto domaćeg proizvoda od 7,5%. To nam govori i o uspešnosti nosilaca fiskalne i monetarne politike, jer, ako se sećate, kada smo govorili o rebalansu budžeta, upravo je taj procenat i targetiran, što nam zapravo govori koliko se ozbiljno pristupilo i samoj izradi budžeta i o efikasnosti realizacije plana razvoja naše zemlje.Ono po čemu je isto ovaj period kada je Šoškić bio guverner poznat, jeste po neverovatnom velikom rastu deviznog kursa. Znate da je jedan od bitnih segmenata da biste bili ozbiljna zemlja i za dovlačenje stranih investicija, da bi vaša ekonomija mogla da se razvija, da biste mogli da budete konkurentni na stranom tržištu, jeste da imate pored stabilnosti cena i stabilnost deviznog kursa, kako bi privrednici mogli na ispravan, pravi način da planiraju svoje aktivnosti i da planiraju aktivnosti koje se odnose na izvoz proizvoda.Bukvalno proizvoda.Bukvalno kada pogledate na sajtu Narodne banke, u julu mesecu 2010. godine, kada je Šoškić postao guverner, kurs je iznosio 106,1458 dinara za evro, srednji kurs, a kada je završio svoj posao guvernera, 2012. godine, u sličnom periodu, odnosno početkom avgusta, on je iznosio 118,0542 dinara po evru.

da bi 2012. godine završila na 10,91 milijardu evra koje su utrošene da bi se sprečio još veći rast kursa dinara.Pa, nije ovaj rast kursa sigurno slučajan, jer znamo da je taj tajkunski žuti režim radio u interesu tajkuna i pojedinaca koji su pokušavali da monopolizuju Srbiju i da monopolizuju njenu privredu, pa uopšte i ne čudi što je ovakvo kretanje kursa.Kada pogledate period od kako je uvažena guvernerka Jorgovanka Tabaković na čelu Narodne banke, da nemate bitnih oscilacija kada je u pitanju devizni kurs i da je Narodna banka Srbije čvrsta i odlučna kada je u pitanju sprovođenje monetarne politike, a po zvaničnoj statistici koju imamo mi danas imamo, a i siguran sam da je veća cifra danas, ovo je opet stariji podatak, 16,453 milijarde evra deviznih rezervi.Da ne pričamo o tome da smo i zlato povećali koje imamo i da kao država imamo najveće količine rezervi zlata u odnosu na bilo koju zemlju u regionu, kada se i njihove rezerve saberu. Da ne pričamo i tome da će se i dalje raditi na podizanju zlatnih rezervi, odnosno to je bitan segment za garanciju i stabilnost deviznog kursa i jačanja dinara.Čuli smo danas od uvaženih kolega i druge statističke podatke koji su zapravo merilo njihove politike koju su oni sprovodili, merilo politike koju će nastaviti da sprovode, jer, znate kako, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Zašto bi se i oni nešto promenili u ovom periodu dok su u opoziciji, pa i kada bi dobili poverenje građana da će nešto bolje raditi? Jer, do sada nijednom prilikom nismo čuli da su oni sa konkretnim nekim aktivnostima, merama, programima, strategijama izašli da kažu – e, ovaj problem ćemo na taj način rešiti. Sve što smo mogli da čujemo je iznošenje mahom problema koje su oni kreirali dok su bili na vlasti u Srbiji, gde su oni krivicu prebacivali na nas, a najviše na predsednika Aleksandra Vučića. Njihova politika se upravo samo na tome bazira – da kukaju. Ništa drugo ne znaju.Kada biste ih i pitali kako da reše probleme, ne bi znali da vam objasne. I da znaju, oni bi to valjda pokazali u periodu dok su bili na vlasti do 2012. godine. Ne bi gradili most na Adi čija je vrednost kao polovine Moravskog koridora. Ne bi taj Moravski koridor, koji su inače oni još za vreme dok su vladali obećavali, tj. njihov koalicioni partner, ljudi koji su inače i rodom iz Trstenika. Tadašnja ministarka za investicije inače je i rodom iz Trstenika zajedno sa Aleksićem, obećavala je taj Moravski koridor ništa nisu uradili. Znali su samo da pajtosima nameštaju posao za gasifikaciju. Znali su kako da potpisuju anekse ugovora da bi, eto, obezbedili pare svojim partnerima, da se projekti tobože navodno završe u periodu kada je potrebno obezbediti glasove, jer su na građane gledali samo kao na brojku, na statistiku, na glasačku mašinu. Da ne kažem kao na ovce za šišanje.To vreme je, na svu sreću, prošlost. To vreme se više nikada neće vratiti. Upravo oni najmanje imaju argumenata bilo koju meru koja je do sada donesena kao vid pomoći građanima Srbije u periodu pandemije korona da kritikuju. Jer, kao što rekoh, kada je bila ona kriza, za koju su tvrdili da je razvojna šansa Srbije, prstom nisu mrdnuli da nešto pomognu ili bilo koju meru da kreiraju kako bi građanima pomogli.Reći ću vam još jednu stvar. Pročitao sam jako zanimljiv rad u kome tvrde da navodno ekonomska nauka nije uspela da predvidi i da spreči nastanak brojnih kriza. Pa, nije problem u ekonomskoj nauci, jer ste vi u tom periodu imali autore koji su pisali radove, već su problemi mahom u onim mejnstrim ekonomistima i nosiocima vlasti koji na to nisu ozbiljno gledali. Takva je bila i garnitura za vreme žutog režima, nisu obraćali pažnju na signale koji su im dolazili sa strane.Za razliku od tog perioda, danas imamo lidera Aleksandra Vučića, imamo njegov tim koji svakodnevno prati kretanje tih signala i na osnovu toga kreira ekonomsku politiku, kreira instrumente i mere koje se sprovode da se upravo ti efekti koji bi nas očekivali ublaže. Dovoljno je da vidimo da u periodu pandemije krize 2020. godine prognozirani pad naše privrede je bio oko 6%, a mi smo uspeli da ga ublažimo i da svedemo na minus 0,9%, što nijedna druga zemlja nije uspela. Samo zato što imamo ljude koji vode računa i o tim signalima i zaista sa naučnog principa su ti koji kreiraju politiku i ove mere koje se sprovode.Tako da, i ovo zakonsko rešenje koje ćemo danas, siguran sam, jednoglasno podržati daće rezultate, daće efekte. Znate kako, posle bitke svi su generali, možemo vrlo lako sesti da analiziramo da li je nešto moglo bolje ili drugačije da se odradi. Sigurno da uvek može bolje, ali sam apsolutno siguran da bez ovakvih pomoći i mera koje smo preduzeli i koje ćemo preduzimati bilo bi nam mnogostruko gore, kao u vreme žutih tajkuna. Hvala.

da bi im pomogla da prevaziđu probleme koje svi imamo zbog epidemije korone.Ono što ovaj paket pomoći, za koji će biti izdvojeno negde oko 130 miliona evra, izdvaja od dosadašnjih jeste što je on namenjen mladim ljudima. Kada govorim o mladim ljudima, podsećam da je država u decembru mesecu donela nekoliko mera kojima će olakšati mladim ljudima, mladim bračnim parovima da reše stambeno pitanje.Kao i većinu mera, sličnih mera koje je država donosila u protekle dve godine, najavu da će mladi dobiti po sto evra deo opozicije dočekao je na nož, sa sprdnjom, uz komentare da Vučić ne deli svoje pare, nego deli narodne pare i uz obrazloženje da država uzima novac od građana i onda im taj isti novac vraća kao milostinju.Prvo, u kojoj to državi na svetu predsednik države daje pare građanima, daje svoj novac građanima? To ne postoji. To ne postoji čak ni u bajkama. Što se tiče ove druge tvrdnje, da država uzima novac od građana, pa ga onda vraća građanima, to je ništa drugo do jeftina propaganda, jeftini pokušaj manipulacije.Ono što državu definiše kao pojam, jedan od osnovnih atributa po kojima se država prepoznaje jeste upravo to da ona uzima novac od građana na razne načine, kroz poreze, takse i razne druge namete, a onda taj novac koristi i troši za opšte dobro, u interesu države, u interesu građana. Onda imamo izbore na kojima građani ocenjuju da li je država, odnosno da li su ljudi koji vode državu taj građanski novac, držani novac trošili onako kako treba.Dok je na vlasti bila koalicija DOS, to je bilo pre desetak godina, država je takođe uzimala novac od građana, ali kao što reče jedan moj prijatelj, kada smo juče razgovarali na ovu temu, on uzimaše, a nikom ne davaše, a vi uzimate, ali nešto i dajete.Ja podsećam da je u to vreme negde oko 350.000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla. Ljudi su sa svojih radnih mesta izbačeni na ulicu, bukvalno neki od njih su gladovali, nisu imali od čega da žive. Međutim, ta ta tzv. narodna, brižna, demokratska vlast, nije se nijednom dosetila da im dodeli bilo kakvu finansijsku pomoć, makar od 10, 20, 100 evra.Nas optužuju da smo diktatorska, ne narodna vlast, da ne vodimo računa o interesu građana, međutim, kao što se vidi iz ovih današnjih diskusija, mi već deseti put dajemo novac građanima Republike Srbije, dajemo novac privredi, dajemo novac ustanovama, a dajemo ga u situaciji nakon što smo u proteklih nekoliko godina zaposlili više stotina hiljada ljudi u Srbiji. Znači, oni su ljude otpuštali s posla, nisu im davali pomoć. Mi zapošljavamo ljude i istovremeno kad je god država u situaciji, te ljude finansijski pomažemo.Istina je, oni su jednom obećali da će pomoći građane Srbije, ako se sećate, to je bilo pre desetak godina uoči izbora, kada su građanima obećali da će svaki punoletni građanin Srbije dobiti 1.000, ne sećam se više da li je u pitanju bilo 1.000 evra ili dolara, pod uslovom da Boris Tadić i DS na izborima pobede Tomislava Nikolića. Boris Tadić je pobedio na izborima, međutim, građani Srbije od tih obećanih 1.000 dolara nisu videli nijedan dolar.Znači, u ovoj predloženoj meri u dodeli 100 evra mladim ljudima Srbije starosti od 16 do 29 godina nema ničeg spornog, to je jedna dobra mera. Ta mera pokazuje dve stvari. Prva je stvar da država vodi računa o svojim građanima, da im pomaže kad god je u prilici da to učini, a drugo govori da se privreda Srbije oporavila od sunovrata u kojem se nalazila u vreme kada su Srbiju vodile ove stranke koje se sad predstavljaju kao prava opozicija, koje se predstavljaju kao nekakva narodna nada koja će građane Srbije spasiti od naše strahovlade, kako oni to kažu.Iskoristiću ovu priliku da mlade u Velikoj Plani obavestim da ovih 100 evra neće biti jedina novčana pomoć, jedina novčana sredstva koja će oni dobiti u toku ove zime. krajem prošle godine mi u opštinskom rukovodstvu smo se dogovorili da ćemo nagraditi sve učenike osnovnih i srednjih škola u Velikoj Plani koji školsku godinu završe sa odličnim uspehom, počev od prethodne školske godine. Znači, svaki učenik u Velikoj Plani koji je prošlu školsku godinu završio sa odličnim uspehom dobiće 10.000 dinara, bez obzira da li su u pitanju učenici osnovnih ili srednjih škola.Prošle škola.Prošle godine smo u gimnaziji, ekonomsko-ugostiteljskoj školi, srednjoj tehničkoj školi imali više od 200 učenika koji su na kraju godine bili odlični. U osnovnim školama smo imali više od 1.000 učenika, kažem, svi će oni u februaru mesecu dobiti po 10.000 dinara, a mi se nadamo da će u junu posle završetka ove školske godine taj broj biti još veći, jer ćemo u junu, nakon završetka ove školske godine, podeliti još po 10.000 dinara. Sve to ne bi bilo moguće da se privreda Srbije ne razvija, da stanje u privredi Srbije i stanje u privredi Velike Plane nije dobro.Da je stanje dobro, da se stanje poboljšava na bolje, govore i sledeći podaci. Kada je odgovornost za vođenje opštine u Velikoj Plani preuzela SNS, realizacija budžeta je iznosila 850 miliona dinara.

kraju želim da našoj braći u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, od Zvornika do Kupresa, od Prijedora do Trebinja čestitam 30 godina od osnivanja Republike Srpske. Želim im da Republika Srpska bude uspešna i da bude dugovečna. Hvala vam.

cenjena ministarka sa saradnicima, građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije starosti od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti korona virusa. Ovaj predlog zakona jeste nastavak sprovođenja jedne ozbiljne i odgovorne politike usmerene pre svega na suzbijanje negativnih efekata pandemije korona virusa sa kojom se mi suočavamo od kraja 2019. godine.Ovaj period je svima nama građanima Republike Srbije jasno pokazao da se naša država tokom pandemije korona virusa ponašala ozbiljno, odgovorno i da je znala da prepozna sve negativne efekte te pandemije koji su uticali kako na naše građanstvo, tako i na našu celokupnu privredu. Samo na ovaj način smo uspeli da naš ekonomski sistem učinimo održivim, da da stvorimo prostor za ekonomski rast i da pored toga naš nivo javnog duga ne pređe tu granicu koja je utvrđena Mastrihtskim sporazumom.Od početka 2020. godine naša Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo je uputilo pomoć i građanstvu Republike Srbije i našoj celokupnoj privredi kroz tri paketa pomoći ukupne vrednosti nešto više od osam milijardi evra. Moram da podsetim građane Republike Srbije da je taj prvi paket pomoći iznosio preko 600 milijardi dinara, drugi paket pomoći 66 milijardi dinara i treći ukupne vrednosti 274 milijarde dinara.Pored svih ovih izdvajanja, uspeli smo, a moram da kažem da smo jedna od retkih zemalja u Evropi, a pogotovo u regionu, koji smo uspeli da, pored ova tri paketa pomoći, izdvajamo novac za izgradnju infrastrukture, da ulažemo u da ulažemo u povećanje plata i penzija, da izgrađujemo nove kliničke centre, nove škole, nove bolnice i nove domove zdravlja. Znali smo da samo ulaganjem u privredu možemo da stvorimo zdrave osnove za dalji privredni razvoj i to se upravo pokazalo u 2021. godini kada smo, prema fleš procenama, ostvarili rast privrednog sektora u iznosu od 7,5%, da smo u prethodnoj 2020. godini ostvarili rast od preko 6%, što će u kumulativnom iznositi preko 6,5%, što nas stavlja na prvo mesto u Evropi po stopi privrednog rasta.Ali ono što nas je svakako izdvajalo u odnosu na zemlje u Evropi, a moram da kažem i u odnosu na zemlje u regionu jeste što smo sistematski pomagali i privredu i građane i građane Republike Srbije. Mi smo 2020. godine odlučili da uputimo jednokratnu novčanu pomoć svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu od 100 evra, a mnogi iz današnje opozicije su napadali govoreći da ćemo time oslabiti naš budžet Republike Srbije i da ništa nećemo postići. Upravo se totalno suprotno dogodilo. Oni su govorili kako se ta jednokratna novčana pomoć još može nazvati i „helikopter novac“ i da će takva novčana pomoć ići ka tome da smo ugrozimo budžet Republike Srbije, a mi smo time, evo dve godine kasnije možemo da vidimo, pospešili potrošnju i i određena količina novca se vraćala u budžet Republike Srbije i upravo taj novac smo mogli da iskoristimo za sve investicije u prethodnih godinu dana. Takođe, pomagali smo svim kategorijama našeg stanovništva. Pomagali smo i zaposlenima i nezaposlenima, pomagali smo našim najstarijim sugrađanima, pomagali smo zdravstvenim radnicima, ali i pripadnicima vojske i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali takođe i mladima.Ovaj predlog zakona koji se danas nalazi pred nama jasno definiše načine i procedure u kojima mladi od 16 do 29 godina mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra.Članom 2. ovog zakona jasno je definisano da pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći imaju svi državljani Republike Srbije od 16 do 29 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije, koji poseduju važeću ličnu kartu i koji se prijave za uplatu novčane pomoći. Takođe, pravo na ostvarivanje ove pomoći imaju i korisnici socijalne pomoći, kao i lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.Proces prijave građana za jednokratnu novčanu pomoć je isti kao i prethodnih puta i on i sva lica koja ispunjavaju ove uslove se mogu prijaviti na portalu Uprave za trezor gde je neophodno uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj i broj važeće lične karte. građani mogu da biraju gde će im se uplatiti novac, gde žele da imaju račun i ukoliko ga nemaju banke će u njihovo ime otvoriti namenski račun.Zato, ovom prilikom pozivam sve naše mlade sugrađane da se prijave za ovu pomoć i da samo na ovaj način možemo da nastavimo vođenje nastavimo vođenje politike koju predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, a to je brža, sigurnija i jača Srbija.Osim mladih, mi ćemo takođe pomagati zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici mogu da očekuju 14. januara jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara a naši najstariji sugrađani od 14. februara jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara.Sada, kada sam ja rekao i one stvari koje su ponavljale, odnosno koje su govorile i moje kolege u prethodnih nekoliko sati ove rasprave, moramo da napravimo suštinsku razliku u odnosu na period pre 2012. godine.Šta je ono što nas u potpunosti razlikuje u odnosu na vreme vladavine bivšeg tajkunskog režima? Jeste što mi danas imamo snažan budžet, što imamo jaku zemlju, zato što smo samostalni u donošenju svojih odluka, a upravo rezultati te ozbiljne i odgovorne politike jesu i rast od 7,5% i što danas imamo 180 milijardi dinara u našem budžetu, ali što možemo da ulažemo u kompletnu infrastrukturu.Danas možemo da se pohvalimo da je Srbija u prethodnoj godini privukla 3,9 milijardi evra stranih investicija. Mi smo gotovo privukli više investicija nego sve zajedno zemlje u regionu, što je približno izuzetno dobar rezultat kao što je bio rekordne 2019. godine.Koji su parametri, odnosno o kojim parametrima mi danas moramo da govorimo kako bismo napravili potpunu distinkciju u odnosu na period od 2012. godine? Pa, to jesu plate i penzije. To jeste nezaposlenost.Danas je nezaposlenost 10,5%, skoro kao rekordne opet 2019. godine. Ali, moramo da kažemo da smo se mi iz prethodne dve godine suočavali sa pandemijom Korona virusa i mi smo tu kao država reagovali na najbolji način da zaštitimo naše građane ali i da zaštitimo privrednu fluktuaciju.Ono što je takođe bitno reći jeste da smo i u tih dve godine pandemije korona virusa izdvajali novčana sredstva da izgradimo najmoderniju fabriku vakcina, da smo da smo izgradili novi Klinički centar Niš, da, evo, privodimo kraju rekonstrukciju KC Srbije, da ćemo raditi rekonstrukciju KC Vojvodine. Radimo domove zdravlja, radimo škole, radimo bolnice. To danas možemo da vidimo koliko nam je to nedostajalo pre 2012. godine.Ovom prilikom bih hteo da pozovem sve građane Republike Srbije da se vakcinišu, zato što je to izuzetno neophodno kako bismo nastavili da vodimo normalan život i kako bi naša privredna aktivnost bila na najvišem mogućem nivou.Ono nivou.Ono drugo pitanje sa kojim se mi suočavamo poslednjih mesec dana jeste pitanje referenduma. Izuzetno značajno pitanje i sve nas za nešto više od pet dana očekuje izlazak na biračka mesta i da možemo da ostvarimo svoje biračko pravo i da zaokružimo jednu od ponuđene dve opcije koja nam se stavlja na tom glasačkom listiću, a to je odgovor „da“ ili „ne“.Veoma je bitno da pozovemo građane Republike Srbije da tog 16. januara svi zajedno izađemo na biračka mesta i da zaokružimo „da“. Zašto je izuzetno bitno da zaokružimo „da“?Zato što ukoliko ovaj referendum ne uspe mi se vraćamo nekoliko koraka unazad, kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić, a to vraćanje dva ili tri koraka unazad jeste vraćanje kada govorimo o procesu evrointegracija.Mi se danas nalazimo na putu ka EU, na putu ka punopravnom članstvu ka EU i to je izuzetno bitno. Jedan od razloga zašto možemo danas da razgovaramo o evropskim vrednostima i kada govorimo o usvajanju nekih evropskih vrednosti što se tiče našeg zakonodavstva, pa jeste upravo nezavisno pravosuđe.Ne slažem se sa određenim predstavnicima opozicije kada govore o tome da ukoliko ovaj referendum prođe ili ne prođe mi nećemo obezbediti nezavisnije pravosuđe. nezavisnije nego što je bilo 2012. godine, ali ono što mi dajemo građanima i što nije uradila nijedna vlast do 2021, odnosno kada se završio proces, kada govorimo o aktu koji se uputio ka građanima da ga odlučuje, odnosno početkom 2022. godine, jeste što mi hoćemo kompletno izbor nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija da izmestimo ovde iz Narodne skupštine.Nama predstavnici opozicije zameraju zato što mi to radimo sada, govore nam da to radi nelegitimna Skupština, što u potpunosti nije istina. Nelegitimna, odnosno po njima nelegitimna, a nama legitimna Skupština jeste zato što smo mi poverenje građana Republike Srbije dobili na izborima koji su održani 2020. godine. Taj proces je bio transparentan, taj proces je bio inkluzivan, taj proces je u potpunosti bio otvoren.Zašto sada njima smeta to što mi sprovodimo. Zato što smo kao Narodna skupština uputili Akt o promeni Ustava da bi o njima odlučivali građani Republike Srbije. To nam govore ljudi koji su u ovom parlamentu sedeli do 2012. godine u punom kapacitetu, a zatim u narednim godinama sedeli u polu kapacitetu zato što kada su videli da nemaju podršku građana Republike Srbije otišli su iz ovog parlamenta, istovremeno su primali mesečne naknade, oni su se svaki dan ovde zalagali sa evropski put.Moram da vas podsetim, ti ljudi koji su veliki zagovarači Evrope, evropskih vrednosti, evropskog puta Srbije nisu otvorili nijedno pregovaračko poglavlje, nisu otvorili nijedan klaster. Mi smo otvorili klaster 4 koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Mi pripremamo da otvorimo klaster 3, ali je veoma bitno da razgovaramo i veoma je bitno da debatujemo o nezavisnosti pravosuđa.Svakako je pravosuđe danas nezavisnije nego što je bilo 2012. godine i zato građani Republike Srbije treba da izađu 16. januara i da zaokruže da. Zato što ćemo time u punom kapacitetu imati potpuno nezavisno pravosuđe, imati jasno definisane načine za izbor sudija i tužilaca u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, ukinućemo probni period od tri godine koji se odnosi na izbor sudija, sprečićemo bilo kakav oblik političkog uticaja na nosioce pravosudnih i tužilačkih funkcija, ali ćemo istovremeno reći da, mi se nalazimo na putu ka EU.Ono što EU.Ono što je svakako bitno i ono na šta moram da se osvrnem u narednih nekoliko minuta, a ostaviću dovoljno vremena da i moje kolege uzmu učešće u raspravi, jesu određene zablude koje nam predstavnici opozicionih stranaka guraju preko svojih tajkunskih medija, to jeste da se promena Ustava odnosi odnosi ili na Rio Tinto, da se odnosi na preambulu. Ne, dragi građani Republike Srbije, kao što su vas obmanjivali do 2012. godine koriste ovo ekskluzivno pravo zadnjih dva ili tri meseca da nastave da vas obmanjuju. Nikakav Rio Tinto se ne spominje, nikakav promena preambule Kosova i Metohije kao naše južne srpske pokrajine se ne pominje da bi se izmenilo, ovde se govori isključivo o nezavisnosti pravosuđa i svim drugim ključnim pitanjima koje se odnose na naš pravosudni i tužilački sistem.Ali, te njihove podle priče, o zaštiti životne sredine, najbolje možemo da vidimo zadnjih dva i po meseca na auto-putu, na međunarodnom javnom putu i drugim saobraćajnicama širom Srbije. Ti ljudi, veliki zagovarači zaštite životne sredine koriste te blokade kako bi obezbedili jeftine političke poene.Šta misliti, da nama niko, ovde u ovde u Narodnoj skupštini nikome nije stalo do zdrave vode, do zdravog vazduha, do zdrave zemlje. Svima nama je stalo, ali ne mogu oni da nam govore da je njima više stalno nego što je nama stalo.Ono do čega je njima najviše stalo jeste to što oni nisu, zato i napadaju Aleksandra Vučića i SNS, u poziciji da otvore klaster o zaštiti životne sredine, da upravljaju projektima o zaštiti životne sredine i da taj novac koji dolazi iz Evrope, koji ćemo mi investirati u zdravije reke, vodotoke, zdraviju zemlju, oni da mogu da uzmu i da stave u svoje džepove. Zašto to nije uradio ministar Oliver Dulić koji je dolazio iz DS, koji je vodio Ministarstvo ekologije, nego je sproveo onu akciju "Očistimo Srbiju" pa milione dinara stavio u svoje džepove?Mi danas treba da pričamo otvoreno, treba da pričamo transparentno, što i činimo, skoro godinu dana ovde u Narodnoj skupštini. Sve je otvoreno i sve je jasno. Ali, očigledno je, da bi neko dobio jeftine političke poene, kako bi se neko dodvorio svom biračkom telu, mora stalno da svoju politiku zasniva na lažima i na izmišljotinama.Zato, građani Republike Srbije, još jednom vas pozivam da 16. januara svi zajedno izađemo na referendum, da zaokružimo "da", jer ćemo time pokazati da se ponašamo kao jedna ozbiljna i odgovorna država, kao što smo se ponašali i u prethodnih dve godine tokom pandemije korona virusa. Hvala. Hvala predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike, sve najbolje vama i vašim porodicama u ovoj godini i da imamo mnogo razloga za radost i za slavlje u ovoj godini, a pre svega da se napokon okonča ova epidemija korona virusa.U ovom sazivu rekao bih da smo imali mnogo istorijskih i važnih odluka za naše građane i za državu, za koje su nam građani Republike Srbije dali poverenje na prethodnim izborima da je vodimo, predvođeni predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem.Kada vam građani daju poverenje u tom broju u kome su dali SNS i pre svega Aleksandru Vučiću, onda imate veliku odgovornost da iskreno brinete o ljudima, ne demagoški, ne tako što ćete ljudima uvek pričati samo što oni hoće da čuju i ono što im je prijatno za uši, već nekada i teške stvari, nekada i ono što se njima neće dopasti, nekada i ono što nije popularno, da biste na kraju ojačali svoju državu, stabilizovali je i doveli u situaciju da može zaista na istinski, pravi način, način, održivo, da se razvija, da napreduje, ali i kada je to neophodno, kao u prethodnih godinu ili dve dana, i značajno pomogne svoje građane zbog situacije u kojoj se našao i ceo svet, a samim tim i naša država nije bila izuzetak u tom slučaju u u toku ove epidemije korona virusa.Kao što znate, građani Srbije i naša privreda je to osetila, Srbija je imala i ima dovoljno novca i pomaže i privredu, ali pomažemo i naše građane. Pomogli smo, ja ću krenuti od početka, ne samo od ovih finansijskih pomoći koje su naravno jako važne, ali pre svega smo kroz zdravstvo pomogli naše stanovništvo tako da ono može da bira vakcinu koju će da primi, tako što smo nabavili veliku količinu svih sredstava koja su neophodna za borbu protiv korona virusa i na taj način sačuvali bezbroj života u našoj državi, a nema ništa važnije i vrednije od toga nego što je ljudski život. I to je najveći uspeh koji smo napravili u prethodnom periodu.Zatim, kroz stabilne javne finansije, kroz pun budžet, uspeli smo da pomažemo našu privredu, da nemamo otpuštanja već da zapošljavamo nove radnike, da se otvaraju nova radna mesta, nove fabrike, se ljudi odlučuju da otvaraju svoja preduzeća, da ona koja rade budu stabilna, da koliko-toliko se ovo teško vreme preživi i da uđemo nakon završetka ove epidemije, ove strašne zaraze koja je ceo svet napala, u jedan mirniji period rasta koji se svi nadamo da nas očekuje u još značajnijem obimu nego što je to bilo do

da možemo da pomognemo mladim ljudima sa jednim iznosom za koji, rekao bih, neko kaže da je simboličan, neko kaže da je mali, da je to ništa, da je to 90 evra jer je inflacija pojela 10 evra, nemaju oni pojma, imaju pojma njihovi luksemburški mediji, niti njihovi nazovi analitičari, niti ima pojma Dragan Đilas, niti imaju pojma Šolaci i ostali o tome ni šta je 100 evra. Njima to ništa ne znači.Oni, rekao bih, su čak i ljuti što mi danas donosimo ovakvu odluku. Rekao bih i da su ljuti što i penzionerima dajemo 20 hiljada dinara 14. februara. Rekao bih da su ljuti što dajemo zdravstvenim radnicima iz budžeta novac u ovom mesecu 10 hiljada dinara na njihove račune. Njima kad god se građanima nešto daje, oni se strašno naljute, kada se građanima otima, onda je to za njih razlog za vatromet, za slavlje, za proslavu, zato što je prosto to model po kome su oni navikli, taj deo opozicije da funkcioniše, tj. otimačinu. Samo kada se iz budžeta uzima i kada se stavlja u tajkunske, kriminalne i lopovske džepove, kada se taj novac iznosi van zemlje, kada se ne koristi ovde da se poveća potrošnja, da se napuni budžet ponovo, da imamo neka sredstva koja obrćemo, da pomažemo građane, da investiramo, da ulažemo u privredu, da ulažemo u svoj rast, to se njima ne dopada.Setimo se šta se njima dopadalo. Za njih je rast bio minus 3%. To je bio rast za Dragana Đilasa, za Jeremića, za Obradovića, za Borka, za Tadića, za sve ostale koji su tada bili pripadnici tog režima, na ovaj ili onaj način. Za njih je minus bio rast, zato što je minus u džepovima građana, i to je debeli minus, bio plus u džepu Dragana Đilasa i zato što on ni dan-danas ne može da nam objasni kako od minusa od 3% u ovoj državi njegove firme su uspele da prometuju 619 miliona. I zato danas dolazimo u tu drugu situaciju da njegov prijatelj može da kupi jednog premijerligaša. Ja se onda pitam, nije samo on vlasnik zaista, možda na papiru samo on jeste, ali, čiji je to novac, da nije to novac svakoga od nas? Da nije to novac i onih koji se pitaju, kažu - dajete nam naše pare. Pa, naravno, svi mi plaćajući porez, plaćajući neke račune, punimo budžet države, da bi država imala sredstva da ulaže u ono što je neophodno da bi mogla da funkcioniše. Svi mi na određeni način učestujemo u punjenju tog budžeta da bismo imali novac.Danas država, zahvaljujući domaćinskom poslovanju i radu, ima mogućnost da pomogne i mladima danas sa 100 evra, i zdravstvenim radnicima sa 10.000 dinara, i našim penzionerima preko 1.800.000 koliko ih ima da pomogne sa 20.000 dinara. To nisu mali iznosi. Za nekog nisu mali, za nekog su veliki. Ali, znate, kada jednom penzioneru date 20.000 dinara njemu to mnogo znači. To znači i zdravstvenim radnicima. Po meni, to znači u onom jednom simboličnom smislu da ljudi osete da imaju državu, da imaju državu koja stoji iza njih, da imaju državu koja nije slaba, da imaju državu koja je jaka, i to prvi put jaka posle ko zna koliko decenija da može da stane iza svakog svog čoveka i da kaže ljudima – niste sami.Kada je najteže, kada su najveće krize u svetu, kada mnogi drugi ne mogu i ne pomažu svoje građane, mi imamo novca i hoćemo da pomognemo svoje ljude.Što,

su svake godine bili izbori? Nisu svake godine bili izbori, nego je normalno da kako raste privreda i kako imate više novca pomažete građane i povećavate koliko možete i plate, i penzije. Pa, ako smo imali rast od preko 7% da pomognemo da i ljudi osete to, da osete u svom da osete u svom džepu.Sad ide Srpska nova godina, da bake i deke mogu da planiraju svojim unucima da kupe poklon, da mogu da planiraju svoje živote, da mogu da planiraju da kupe lekove, da mogu da planiraju da se prehrane, da mogu planiraju da plate porez i da im nešto novca i ostane, da mladi ljudi mogu da imaju taj novac da kupe sebi nešto, da vide i da kažu – dobio sam ove pare. Država je nešto radila i stvorila. Zbog nečeg smo se žrtvovali prethodnih godina da bismo danas imali.Dok su neki drugi vodili ovu državu nismo imali ništa. Šta su oni davali? Koliko se ja sećam, ostavili su nam samo dugove i one zelenaške kamate koje smo plaćali, pa se neki dugovi njihovi i dan danas vraćaju.Zamislite koliko bismo novca imali danas da pomognemo i mladima i penzionerima i svima ostalima da nismo na vlasti imali tu kugu kao što je Dragan Đilas. Njega ću da nazovem – gospodin macola, zato što njega zamišljam kao čoveka sa macolom u ruci koji ide i ruši sve što je napravljeno u ovoj zemlji. Zamislite, ne daj Bože, da se ta kuga u vidu Dragana Đilasa vrati na vlast u Srbiji, na šta bi to ličilo.Oni koji su pokušavali prošle godine da upadnu u ovaj dom, da ga zapale, da sruše, da pokradu ponovo slike, da sve što stignu očerupaju, zamislite da se to vrati u Srbiji na vlast. Kako bi tada Srbija izgledala i na šta bi ličilo ovo društvo kada bi oni koji su na pljačkanju, otimačini, skidanju kože sa leđa građanima Srbije, danas kupovali fudbalske klubove širom Evrope, kupovali vile, jahte, avione, trošili milione odnesene iz Srbije, puneći razne svoje devizne račune širom Evrope i sveta? Zamislite tu državu. U šta bi se pretvorila Srbija kada bi ponovo nju trovao Dragan Đilas svakodnevno sa mesta, ne daj Bože, gradonačelnika, predsednika, premijera, gde već sebe zamišlja?Na

šta taj čovek danas govori, da govori – izgubim li izbore i ne budu li građani Srbije glasali za mene 3. aprila, pazite, on preti građanima Srbije, videćete kako će onda krv da se lije ulicama Srbije ako ja ne pobedim na izborima, zato što sam ja mnogo pametan, zato što imam mašinski mozak, zato što ja znam da računam procente, pa ću vama, glupim građanima, da pokažem šta će da bude ako ne budete meni dali glas.Nemojte da se plašite te kuge. Jednom je bio u Srbiji, jednom je bio i nikada se više ne povratio na ono gde želi da se vrati. To pokazuje i njegovu politiku i šta je on i kao čovek.Pokazuje još jedna stvar. Mi ćemo imati u Srbiji referendum o promeni Ustava 16. januara. Strašno važan dan za ovu zemlju.

To je nešto što je normalno.Sistemski je u prethodnim decenijama pravosuđe u Srbiji uništavano, unošena korupcija u njega. Svašta je rađeno prilikom izbora sudija, prilikom razrešavanja sudija. Setimo se kako su to odradile demokrate žutog preduzeća nekada, dok je Đilas zajedno sa Tadićem bio vrhovni bog u ovoj zemlji, kako su se birale sudije i kako su isterivane sa posla. Setimo se tog perioda i onda možemo da znamo i da nam bude jasno zašto su oni za to da ne izađe na referendum, a i ako se izađe, da se zaokruži – ne i šta znači zaokružiti – na referendumu za izmenu Ustava? Nemojte da unose zabunu među građane, da im kažu da će da se menja bilo šta u Ustavu osim oblasti koja se odnosi na pravosuđe, na tužioce, na način izbora sudija.Nego, šta treba da uradimo, da ostavimo da se sudije biraju u parlamentu, pa da postoji kolika – tolika mogućnost da politika utiče na pravosuđe? Valjda smo se borili za to da pravosuđe bude nezavisno bude nezavisno i nezavisnije daleko više nego što je bilo pre 2012. godine. To nije sporno. Ali, zar ovo nije dobro rešenje? Zar svi ne govore, stalno puna usta o nezavisnom pravosuđu, pa kad dovedete dotle da pravosuđe postane potpuno nezavisno od politike, da nema nikakve veze više politika, ni na kakav način da utiče na njega u Srbiji, e onda kažu – to je loše rešenje. Nećemo o tome, to vi radite pred izbore.Kakve veze ima kad se menja nešto ako je to dobro što se radi, li radili pred izbore ili posle izbora? Bolje je pre nego kasnije, ali oni su za to da se to ne radi nikada, da se nikada stvari u Srbiji ne promene, da se nikada ono što su oni radili u Srbiji ne promeni. Oni zamišljaju to tako da oni dođu u ovu Skupštinu, naravno prebijanjem, rušenjem, paljenjem, i da onda kao jedna lopovska, kriminalna većina mogu da izaberu apsolutno sve svoje sudije, sve svoje tužioce, da oni postave ponovo onaj korupcionaški, mafijaški sistem nazad i da potpuno upravljaju ovom zemljom dok ne ugase i poslednje svetlo u njoj.Ovo je način gde ćemo promenom Ustava sprečiti takvu stvar da se u Srbiji dešava i da se desi ponovo. Niko više u Srbiji neće moći na pravosuđe da utiče na onakav način kako je to mogao da radi do 2012. godine. Pravosuđe će biti nezavisno, tužilaštvo samostalno, sudije se neće birati po političkoj liniji, po političkim odlukama i direktivama, a građani Srbije biće sve bogatiji, Srbija sve srećnija i sve naprednija, a Dragan Đilas kako će i gde će sa Šolakom posle izbora, to nas ne zanima.Živela Srbija! Zahvaljujem gospodinu Filipoviću.Sledeći je narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnikom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svakako da današnji dnevni red je za svakog od nas kao narodnih poslanika vrlo interesantan, ali daje nam i jednu dozu ponosa što ćemo biti u prilici da danas izglasamo jedan ovakav zakon i da na taj način omogućimo mladima od 16 do 29 godina da dobiju tih 100 evra kao jedan mali vid pomoći svoje države.Mislim da su kolege narodni poslanici u proteklom periodu u svojim izlaganjima jasno istakli koliko je ovo i važno, ali koliko sam ovaj čin pokazuje ekonomsku stabilnost i snagu naše zemlje.Mislim da mi kao narodni poslanici danas možemo biti ponosni na sve ono što je urađeno u protekle dve godine od kako smo mi u mandatu, nešto manje od dve godine, ali isto tako, svi mi kao predstavnici SNS izuzetno smo ponosni na rezultate koje je Vlada SNS, pre svega predsednik naše stranke Aleksandar Vučić, od 2014. godine stvarao i postizao i rezultate koje smo svi zajedno kao jedan veliki tim sa našim građanima stvorili jeste baš ono čemu politika u suštini i služi i zašto je politika i bitna, a to je da se borite svaki dan za bolji život građana svoje zemlje.Mislim i kao narodni poslanici, iako je ovo prvo zasedanje u ovoj godini, moramo i da se osvrnemo na sve ono što se dešavalo u proteklom periodu i da jasno pokažemo kakva je to razlika između perioda vlasti SNS i ljudi koji danas čine neki novi režim DS, opet okupljeni oko Dragana Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića i cele te klike, koja ne nudi nikakvo novo rešenje, ne nudi nikakvu drugačiju politiku, niti želi da se takmiči sa tim koliko će oni novih kilometara autoputeva napraviti, koliko će fabrika otvoriti ili koliko će novih radnih mesta obezbediti. Ne žele da učestvuju u takvoj jednoj diskusiji i polemici, iz prostog razloga što su i sami svesni da kada su oni bili na vlasti, kada su oni bili u prilici da urade nešto dobro za građane Srbije, nisu apsolutno ništa uradili, već su jedino vodili računa o sebi i svojim džepovima i džepovima svojih saradnika.Da je sve istina što govorim potvrđuje i podatak da je najbliži saradnik Dragana Đilasa, zamislite, postao vlasnik jednog tima u engleskoj Premijer ligi „Sautemptona“, kluba koji ima veliku reputaciju u Engleskoj, ali i u samom svetu, ali isto tako, moramo naglasiti da je engleska liga i najgledanija liga na svetu, pa kada uzmete samo taj podatak da je čovek koji je bio najbliži saradnik gradonačelnika Beograda, bivšeg ministra, jednog od najistaknutijih funkcionera DS Dragana Đilasa, sebi omogućio da kupi jedan fudbalski klub, postavlja se pitanje – šta to može onda još Dragan Đilas da kupi sa svim onim parama koje je otuđio od građana i Beograda i Srbije?Ono što je mnogo bitnije, a a naslanja se na sve ovo o čemu ja pričam, jesu konkretni podaci koji pokazuju kako se živelo do 2011. godine, a kakva je situacija danas. Nezaposlenost 2011. godine je bila iznad 23%, dok je ove godine, tačnije 2021. godine, ona negde ispod 9%.Ako pričamo o prosečnoj plati, to su moje kolege pominjale u svojim izlaganjima, moramo uvek da naglasimo da je prosečna plata u tom periodu, dakle, kad su svi propadali, kada su građani ostajali bez posla, na ulici, kada je svako bio samo siromašniji, Dragan Đilas je stvarao svoju imperiju zajedno sa tim Šolakom, a građani su tada radili za prosečnu platu od 330 evra. Godine 2021. u decembru prosečna plata će iznositi iznad 600 evra.To vam samo pokazuje kako odgovornom politikom, kako pametnim vođenjem finansija, ali isto tako odgovornim planiranjem svakog troška, investicija dolazite do drastičnog uvećanja i poboljšanja životnog standarda svih građana u našoj zemlji.Ako želimo da pričamo i o minimalnoj zaradi na koju se često pozivaju ovi predstavnici bivšeg režima, ne možemo a da ne istaknemo da je minimalna zarada u tom periodu bila negde oko 150 evra. Danas je ona iznad 300 evra i nastaviće sa rastom.Svi ovi podaci samo jasno pokazuju koliki je napredak naša zemlja ostvarila u periodu od samo 10 godina. Kad kažem samo, moram to da naglasim iz prostog razloga, da smo imali odgovornu vlast te decenije kada je režim DS vladao na svim nivoima i upropašćavao nađu zemlju, možemo samo da se zapitamo gde bi naša Srbija danas bila.Međutim, pojedini političari iz tog perioda, ne mogu reći baš svi, ali pojedini političari iz tog perioda, a opet svi zajedno u timu DS, pa sada opet u različitim strankama, ali opet u jednom frontu danas žele da obmanu građane da se predstave kao nekakva nova opcija, sve sa razlogom da bi dobili još jednu šansu da sebe učine što bogatijima i da svoje poslovne imperije dodatno uvećaju.Meni što smo mi u prilici danas da svedočimo i istorijskim podacima, a oni se ogledaju u tome da smo prošle godine, dakle 2021. godinu završili sa čak 3,9 milijardi evra direktnih stranih investicija. Ako uzmete u obzir da se u poslednje dve godine, godine pandemije korona virusa, da kada je ceo svet zahvatila velika kriza i kada zemlje članice EU beleže veću nezaposlenost i kada ljudi ostaju bez posla, u našoj zemlji se i i otvaraju i fabrike, ali se i postavljaju kameni temeljci za neke buduće fabrike.Da govorimo istinu, u prilog tome govori podatak da smo samo prošle godine kroz nove fabrike i radna mesta obezbedili posao za 12.490 ljudi, pa samo želim da postavim pitanje predstavnicima bivšeg režima - koliko su to oni radnih mesta otvorili dok su bili na vlasti? Ne mogu da se pohvale tim podatkom jer je njihovu vlast obeležila katastrofa, hiljade fabrika zatvorenih, više od pola miliona ljudi koje su ostavili na ulici i bez posla.Kada pričamo danas o mladim ljudima i o ovoj pomoći od 100 evra, znate sećam se jako dobro kada nam je ta njihova vlast obećavala onih čuvenih 1000 evra. Naravno, kao i sve što su tada pričali, obećavali, ostala je gola neistina i laž. Sada, s podsmehom posmatraju ovu pomoć za mlade od 100 evra i kažu da to nije ne znam kakva cifra. Možda za njih, ne možda, sigurno za ljude koji imaju milione razbacane širom sveta i koji se voze automobilima i džipovima koji vrede više od stotinu hiljada evra, to i nije neka cifra. Ali, nije sve u onom materijalnom, nije sve u tih 100 evra. Ima nešto u tome što jasno pokazuje opredeljenje Vlade Republike Srbije i politike SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, da se pomogne mladim ljudima makar na taj način.Sve ono što danas radimo i zakone koje smo i mi kao narodni poslanici usvajali u proteklom periodu su baš u interesu građana Srbije i baš u interesu i tih mladih ljudi, jer je politika SNS da želimo da naši ljudi, naša budućnost, generacije koje dolaze i naša deca ostanu u svojoj zemlji, da ovde rade, ostvaruju se i da na taj način našu zemlju dodatno unapređuju.Znam da će 2022. godina biti puna izazova i znam da mnogi ljudi ne žele da vide našu zemlju ni jaku ni stabilnu. Jaka i stabilna Srbija smeta mnogima, ali pre toga i iznad svega toga, mnogima smeta nezavistan državnik kao što je Aleksandar Vučić. Pritisci kojima je on izložen su neverovatni. Ali, sve dokle god narod u našoj zemlji podržava tu odgovornu politiku, ja se ne brinem se za Srbiju.Zato ću kao i moje kolege narodni poslanici pre mene pozvati građane da u nedelju izađu na referendum i podrže taj referendum, glasaju za „Da“, iako ih mnogi obmanjuju, iako i dan-danas imate stranke opozicije koje iznošenjem gomile neistina i laži pokušavaju da sabotiraju i taj referendum. Ja pozivam građane da misle svojom glavo i da veruju u činjenice i da budu svesni da referendum nema nikakve veze ni sa Rio Tintom, ni sa promenom preambule, nema nikakve veze ni sa čim od onog što što im na dnevnom nivou pričaju predstavnici bivšeg režima DS, a pre svega Dragan Đilas.I za sam kraj, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, 3. april je jako blizu i mislim da u narednih nekoliko nedelja agresivna kampanja što lažnih ekologa, što propalih političara, prebogatih tajkuna će se zaoštravati.Ja ću i ovu priliku iskoristiti da pozovem građane da već danas počnu da razmišljaju o tome gde je naša Srbija bila pre sedam ili osam godina i gde se danas nalazi i da samo uzmu u obzir ovo o čemu sam ja pričao i moje kolege i da se prema tome rukovode tog dana kada budu izlazili na izbore.Ja sam uveren da ćemo 3. aprila još jednom pokazati da većinska Srbija podržava napredak i razvoj Srbije, veće plate, veće penzije, veću šansu i bolju perspektivu za sve mlade ljude, ali sam isto tako i ubeđen da će ljudi koji jedino brinu za svoj interes i za svoj džep pokušati taj rezultat na neki način da umanje ili da ga ponište.Zato, poštovani građani Srbije, razmišljajte već danas i prema tome se vodite za koga ćete glasati 3. aprila. Ako uzmemo u obzir sve ostvarene rezultate, sva ispunjena obećanja, kao i viziju koju imamo kao SNS i koju ima predsednik Aleksandar Vučić, uveren sam da ćete tada odlučiti i svoj glas dati SNS.S toga, poštovana toga, poštovana ministarka, kao predstavniku Vlade, želim vam još mnogo dobrih i ovakvih zakona koji će biti u interesu građana Srbije i da u narednom periodu svi zajedno, kao jedan veliki tim, stvaramo još lepše i još bolje mesto za život sve naše dece i generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija! Zahvaljujem, gospodinu Mirkoviću.Sledeći narodni poslanik, profesor dr Marko Atlagić. Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovana ministarko sa saradnikom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ovaj Predlog zakona osigurava pomoć našoj omladini, kako vidimo od 100 evra i to svima od 16 do 29 godina u ovim teškim pandemijskim vremenima.Ovo nije jedina pomoć našoj omladini koju je Vlada Republike Srbije i država Srbija u celini, a na predlog u prvom redu predsednika Republike, dala našoj omladini. To su pored ovih 100 evra nova radna mesta, 280 fabrika. To je Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije i država Srbija ponudila našoj omladini. Novi autoputevi, novi domovi zdravlja, nove škole, novi instituti, novi kilometri kanalizacije i kilometri vodovoda, novi muzeji, „Beograd na vodi“, sve je to dato našoj omladini, rađeno zbog naše omladine novi kilometri brzih železnica itd.Poštovani građani Republike Srbije, mi nismo u proteklom periodu za vreme bivše vlasti imali priliku da govorimo o uspesima te vlati. Naprotiv, ono čega su se dotakli, sve su uništavali.Ovih dana, poštovani građani Republike Srbije, kada sam pročitao u štampi da će se Dragan Đilas kandidovati za gradonačelnika Beograda ili za predsednika države, ostao sam šokiran bezobrazlukom tog čoveka. Zamislite da ima hrabrosti da se ponovo kandiduje za gradonačelnika Beograda?To je čovek koji će zasigurno, poštovani Beograđani, ostati zabeležen u analima grada Beograda kao najgori gradonačelnik u istoriji Beograda od antičkih vremena do današnjeg dana.To je čovek koji je pre stupanja na političke funkcije bio običan gologuzan, a kada je otišao sa političke funkcije, postao je tajkun sa stotinama miliona evra prihoda. Vi ste, poštovani građani, svedoci ovome.Đilas ovome.Đilas je kao gradonačelnik Beograda radio samo marketinški. To ste imali priliku da vidite poštovani Beograđani, a ne samo vi

citat.Poštovani građani Republike Srbije i poštovani Beograđani, vi ste očevici da je Dragan Đilas vodio samo marketing a nije vodio izgradnju Beograda.Ja ću sad nabrojati nekoliko stvari u Beogradu, a vi ćete, poštovani Beograđani, posvedočiti da li je to istina ili ne, ja ću samo da vas podsetim na to. Tako je Draganu Đilasu izgradnja Narodnog muzeja u Beogradu za njega bila samo marketing ni manje ni više nego 13 godina, a kako ste videli, poštovani Beograđani, za Aleksandra Vučića bila je stvarnost.Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Muzeja savremene umetnosti u Novom Beogradu bila samo marketing ni manje ni više nego 14 godina,

a za Aleksandra Vučića stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.Tako

Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.Tako je izgradnja brze pruge Beograd – Novi Sad bio samo marketing za Dragana Đilasa, a za Aleksandra Vučića, kako vidite još za mesec dana će se pustiti u promet, je stvarnost. Poštovani Beograđani, vi ste svedoci tome.Tako

stvarnost. Vi ste, svedoci poštovani Beograđani.Tako je za Dragana Đilasa rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu bio samo marketing dugi niz godina, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani.Tako

je za Dragana Đilasa podizanje spomenika Stefanu Nemanji bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.Tako

Tako je decembra 2021. godine izjavio, citiram, verovali ili ne poštovani građani, ali ovo su njegove reči, citiram – kada osvojim vlast uzeću 100 najboljih pravnika i zaustaviti sve radove koje radi ova vlast u Beogradu i Republici Srbiji, završen citat.Da li, poštovani građani, možete verovati da ovo Dragan Đilas inače za Evropu Đilaš izgovara ove reči? Dakle, njemu nije namera da gradi, nego da ruši. To poštovani građani znači da onda neće biti ni „p“ od plata naših, niti „p“ penzija.Poštovani građani Republike Srbije, Dragana Đilasa ne interesuje država Srbija nije ga nikad ni interesovala, a da ga interesuje ne bi mu smetalo intoniranje naše himne početkom školske godine. Tako je njegova TV „Nova S“ ispljuvala državu Srbiju zbog odluke da se na početku školske godine đacima intonira državna himna.Da

Goran Marković godinama vređa i ponižava Aleksandra Vučića, državu Srbiju i vas, poštovani građani.Mislio sam ovih dana da se umirio, ali čini mi se da on nema nameru, već nastavlja to i dalje da radi.Goran

Marković je tada rekao, citiram – svi oni koji Vučića hvale i podržavaju dostojni su prezira,

Goran Marković je izgovorio?Osim što vređa i ponižava predsednika Vučića i građane Republike Srbije, Goran Marković ponižava i samu državu Srbiju, pa je tako 25. novembra 2021. godine rekao, citiram – Srbija je dno dna, završen citat. I ne samo to, nego Goran Marković ide i dalje u ponižavanju predsednika Vučića nezapamćeno u istoriji beščašća pa kaže, citiram – kada bih morao da pravim film o Aleksandru Vučiću

Goran Marković je 21. avgusta 2020. godine uputio poziv svojim kolegama da se ograde od podizanja spomenika Stefanu Nemanji i to nije sve, poštovani građani. Ta moralna gromada Goran Marković se ne zaustavlja pa je predsednika Vučića i režim nazvao teroristima tako što je 30.8.2019. godine izjavio, citiram – u ovom terorističkom Vučićevom režimu nema smisla izlaziti na izbore, završen citat. To je propali kandidat izgovorio za SANU.Goran Marković, moralna gromada, zapretio je 15. decembra 2021. godine kolegama svojim samo zato što sarađuju sa vlasti

kako prolaze saradnici okupatora kada osvane sloboda, završen citat.Poštovani građani, poštovani umetnici, vidite kako vas časti vaš kolega i kako vam preti vaš kolega, propali kandidat za Srpsku akademiju, Goran Marković, dakle preti vama smrću.Tačno smrću.Tačno je da je Goran Marković pretio i Zoranu Đinđiću, a tvrdi da nije, a jeste. Neka pogleda svoju izjavu od 14. februara 2003. godine, mesec dana pre atentata na Zorana Đinđića kada je rekao, citiram ja bih strašno voleo kada bi se pojavio jedan čovek koji ima neki format koji bi mogao da se suprotstavi Đinđiću, završen citat.Da li ste, gospodine, propali kandidat za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, Gorane Markoviću to izrekli ili niste? Samo mesec dana kasnije ispunila se želja Goranu Markoviću.Moralna veličina, Goran Marković nastavlja dalje vređanje Aleksandra Vučića. Tako je 4. jula 2019. godine kazao, citiram Vučić je primitivna ličnost, on je bio i ostao prostak, rulja je njegovo prirodno okruženje, završen citat. Svi smo mi rulja, svi koji ga podržavamo i 70% građana Republike Srbije za Gorana Markovića.Goran Marković, moralna veličina poziva na ubistvo Aleksandra Vučića tako što je 16. decembra 2021. godine kazao, citiram ja se ipak nadam da Vučić pred očima ima Čaušeskog, završen citat. I gle čuda, nevladine organizacije, novinarska udruženja i tzv. elita umesto da osudi ove izjave Gorana Markovića

urami i stavi u dnevnu sobu kako bi se podsetio na svoj visoki domet civilizacijske i demokratske kulture. Ipak, kada se svakog jutra probudi neka pogleda u ogledalo. Videće u ogledalu jednog nabubrelog bumbara, punog mržnje prema svom predsedniku Vučiću, prema svojoj državi Srbiji i prema svojim građanima Republike Srbije. Poštovani građani Republike Srbije, strah me je da će od mržnje eksplodirati. Neka mu je Bog na pomoći.Goran Marković je rekao, gostujući na Đilasovoj televiziji „N1“, da je upisao filozofiju, da citiram – popuni mračne praznine kod sebe koje ima, završen

i tri završena fakulteta da ih popuni. Zato mu od srca preporučujem, u Hram Svetog Save na Vračar na molitvu, Gorane Marković. Te mu preporučujem da upiše pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a za diplomski rad neka odabere temu koja će se zvati - vaspitana funkcija ličnosti, završen citat. Možda se, poštovani građani, Goran Marković i promeni.To je želja svih nas. Goran Marković, Boris Tadić, Vuk Jeremić svakodnevno blate predsednika Vučića,

i u okruženju, politiku otvorenog Balkana, politiku ekonomskog napretka i izgradnje Republike Srbije i politiku ubrzane modernizacije Republike Srbije, a to sve zbog budućnosti naše zemlje. U to ime, živela Srbija! Hvala, profesore Atlagiću.Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović.

govoriću o Predlogu zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemija bolesti Kovid 19.Odgovornom politikom koju vodi predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, gde je osnovni postulat briga o svakom građaninu, prvenstveno u doba ove pošasti, koja je zahvatila ceo svet, gde pored pomoći penzionerima, građanima, porodiljama, konstantnim produktivnim merama, odgovornošću i radom mislimo i na naše mlade.Ovom mlade.Ovom podrškom koja će biti samo jedna u nizu narednih pokazujemo brigu o našim mladima koji su jedan od osnovnih temelja društva. Počevši od projekata "Moja prva plata" nastavljamo i dalje da radimo i borimo se za mlade, ne samo da ostanu u Srbiji, koja zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića sada među vodećim zemljama u regionu, a rekorder i po direktnim stranim investicijama, koji su u odnosu na 2019. godinu sada dvostruko veće, iznose 3,9 milijardi evra što u areni globalnog ekonomskog tržišta predstavlja neverovatan uspeh. To smo postigli zahvaljujući snažnoj i odgovornoj politici Aleksandra Vučića.Fantastični rezultati koje smo postigli u prethodnoj godini u ekonomiji, infrastrukturi, da jačamo naš zdravstveni sistem, pokazali smo da umemo da se takmičimo sa najvećima i najuspešnijima na mnogim poljima i da pobeđujemo.

a mladi, oni nisu bili ni slovo na papiru, već samo sredstvo za manipulaciju i za koju nisu učinili ama baš ništa.Dragan ništa.Dragan Đilas u ovoj fudbalskoj utakmici kroz svoje tajkunske medije konstantno lažima plasira autogolove, zamera svakom uspehu Srbije, jer oni ne bi voleli da Srbija bude ovako snažna kao što jeste danas, da napreduje i beleži uspehe kako bi sutra bila još bolja i snažnija.Oni su navikli na ona vremena, a koja smo mi ostavili daleko u prošlosti kada je Srbija bila slaba, kada su njihove kabadahije mogle da se bahanališu i rasipaju narodni novac po belosvetskim računima misleći samo na lični interes, a na Srbiju je mogao da utiče svako. Naravno, od koga bi mogli da izvuku ličnu korist i u njoj rade šta god požele.Istorijska je odluka koju je doneo Aleksandar Vučić da saseče iz korena takvu devastirajuću politiku, a počnemo konačno sami da vodimo računa o sopstvenim interesima i to je jedna od najvažnijih stvari koje smo naučili prethodnih godina, da moramo da se borimo za ono što je važno i da niko sa strane to neće da nam obezbedi, ali ni da nam pokloni, već naprotiv da se svojski trude da zauzdaju, sputaju, jer im više odgovara kada se mi ne pitamo sami, kada ne odlučujemo sami i kada nismo dovoljno snažni kao što danas jesmo, da se za svoj lični interes izborimo kako u državnim, tako i u nacionalnim sferama.I ovde se suočavamo sa neverovatnim pritiscima. Nekada su potpuno neverovatni, ali moramo računati na to, svesni činjenice da u razvoju i pobedama Srbije na svakom terenu odnosimo pobede, idemo napred misleći na mlade koji će sutra voditi ovu državu i odlučivati o svima nama i ostati u zemlji u kojoj vide budućnost, a ne da ih privlače fudbalski tereni u Engleskoj kojima se tajkunska hobotnica hvali, umesto da ih bude sramota, ali to smo od njih već i videli, jer čega se pametni stide oni se ponose.Kao što se i ponose beskrupuloznim napadima na porodicu predsednika Aleksandra Vučića, jer oni drugi argumenti i nemaju, već samo mržnju i obmane, kao i snajperski nišan koji su usmerili ka ka predsedniku Aleksandru Vučiću. Taj nišan je usmeren od strane onih koji su Srbiju bacili na dno svog bezumlja. Taj nišan je usmeren i na većinu građana Srbije koja misli drugačije i ne želi da bude više otirač njihovog rasporskog uništavanja svega što je srpsko.Za

dok su bili na vlasti i neka tamo i ostanu. Živela Srbija!

Poštovani građani, smatra da je donošenje ovog zakona o kome danas govorimo izuzetno opravdano i da će imati pozitivne efekte po Republiku Srbiju. Izabrana je adekvatna kategorija stanovništva, što će verovatno uticati na efekte ove pomoći.Ovakva mogućnost davanja ovakve značajne pomoći, kada pogledamo koliki će broj naših građana i primiti, ne bi bila moguća da država Srbija ne vodi odgovornu politiku.

Tako, dok se Đilas bogatio, a građani siromašili, Vuk Jeremić se bahatio narodnim novcem putujući po svetu, iživljavajući se po najskupljim svetskim hotelima.Danas taj isti Vuk Jeremić poziva na neke revanšizam. Uželeo se američkih hotela sa 10 zvezdica i preskupih vina i cigara, pa bi da dođe na vlast nasiljem, da eliminiše svakoga ko pamti njegovo bahaćenje o našem trošku, dok su bolnice i škole propadale, a jedini auto-put koji smo imali bio je još iz vremena Tita.On poziva na revanšizam. Čovek koji je bukvalno dao opravdanje kosovskim Albancima za nezavisnost. On bi nama da sudi, da nas proteruje i zabranjuje. Inače, vrlo je zanimljivo da se ni on niti bilo ko drugi iz opozicije nije javno javio da osudi nove napade na Srbe na Kosovu i Metohiji. Oni se prave kao da Kosovo i Metohija ne postoje.Ja razumem da se mi ne slažemo oko određenih političkih stavova, oko mnogo toga se ne slažemo, ali zaista ne shvatam da postoji neko u Srbiji ko želi da dođe na vlast, a da se pravi da Srbi na Kosovu i Metohiji ne postoje, da ne postoje stotine naših manastira i crkava, da se prave da ne postoje grobovi naših predaka. Đilasu, Mariniki, Jeremiću, njih ne zanimaju ni crkve, ni manastiri, ni grobovi predaka, niti naša srpska deca na Kosovu i Metohiji. Njih zanima samo kako da dođu do srpskog budžeta, da se ponovo bave reketiranjem medija, da se ponovo bave izgradnjom kako su se bavili na Bulevaru Revolucije, pa su njihovi saradnici završili na sudu. Ili da ponovo grade kao što su gradili most na Adi, koji ispade skup kao da spaja dva kontinenta, a ne Banovo Brdo i Novi Beograd.Da bi opet došli na vlast i opljačkali državni budžet, oni ne prezaju ni od čega. Ništa njima nije sveto, čak ni ono što je svakom Srbinu, a to je porodica. Oduvek je kod nas Srba važilo pravilo da je porodica svetinja i da se porodica ne dira. U kakvim god sukobima bili sa bilo kime, kod nas Srba pravilo važi – mi u porodicu i u decu ne diramo. Tako je bilo oduvek, ali ne za Đilasa i za njegove istomišljenike. Njima su bitne samo njihove porodice, a sve druge su nebitne i potrošne.Kako drugačije objasniti svakodnevne napade na porodicu predsednika Vučića? Koji je to psihološki profil Dragana Đilasa i Marinika i Tepić koji postoji u njihovoj glavi, kada svaki dan preko svojih medija izmišljaju laži o bratu, ocu, sinu i ćerci predsednika? Po ceo dan, svaki dan u godini, bez i jednog političkog, ekonomskog ili bilo kog drugog programa i plana, Dragan Đilas i Marinika Tepić iznose najgnusnije laži o članovima porodice predsednika države.Ta dehumanizacija, to polivanje medijskim blatom je postala svakodnevnica. Zaista moram da se zapitam šta je svrha? Da li je njihova svrha da nateraju Vučića da podnese ostavku da bi spustio tenzije, da spase porodicu medijskog linča, a da Srbiju prepusti njima na milost i nemilost? Mislim da se to neće desiti. Da li je u pitanju priprema građana Srbije za pokušaj nasilnog prevrata u kome bi im pomogle strane službe i armije plaćenika? Šta ako im to ne uspe? Šta ako mi kao država Srbija operativnim merama i radom sprečimo takav scenariju?Šta je sledeća opcija? Nešto što nisu uspeli njihovi miljenici i braća, kako su nazivali pojedine vođe klana Belivuk, Miljković i za šta su bili spremili snajpere? Šta će Belivuku snajperi kada su svi kriminalci njemu dolazili na noge i bili ubijani licem u lice? Šta će njima profesionalni snajperista? Da li je u pitanju taktika koja je primenjena neposredno pred ubistvo Zorana Đinđića, čemu su prethodili meseci medijskog blaćenja? Matrica je ista bukvalno, slovo u slovo.Na

jer došlo je vreme kada nema nazad. Kao što rekoše junaci sa Košare i Paštrika – Nema nazad, nazad je Srbija. Živela Srbija! Hvala.Reč ima dr Uglješa Mrdić.Izvolite. **Uglješa Mrdić** Uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću, uvažena ministarka sa svojim saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, ovo danas o čemu raspravljamo je samo potvrda da država Srbija brine o mladima, da predsednik Aleksandar Vučić brine o mladima. Ova pomoć mladima od sto evra starosti od 16 do 29 godina je velika stvar. Velika stvar ne samo što se tiče te finansijske vrednosti, nego i jedan pokazatelj brige i pažnje o mladima.Mene je u toku jučerašnjeg dana i prepodneva kontaktiralo dosta roditelja koji imaju decu od 16, 17 i 18 godina, moj stariji sin ima 16 godina, i svi koji su me zvali su oduševljeni postupcima Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Ne toliko zbog sto evra, neki koji su zvali su iz imućnijih porodica, neki iz malo siromašnijih, ali su oduševljeni jednom ljudskom pažnjom, jednom potvrdom brige o mladima. Danas je to sto evra, pred Novu godinu smo usvojili zakon koji se tiče pomoći za porodice za prvorođeno dete. Takođe, uvećana je i pomoć za drugo rođeno dete, kao i za treće rođeno dete.Dakle, sve to o čemu smo raspravljali krajem decembra i danas samo potvrđuje da država brine o mladima, da brinemo o svojoj budućnosti. Kada kažemo slogan „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, mi to potvrđujemo svaki dan i kao Srpska napredna stranka i mi kao poslanici i Vlada Republike Srbije.Na kraju, želim da se osvrnem na predstojeći referendum. Pozivam sve građane Republike Srbije da na referendumu, 16. januara, zaokruže da, da zaokruže da za promene Ustava iz oblasti pravosuđa, da zaokruže da za nastavak jačanja nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva, da zaokruže da za Srbiju, za nastavak evropskih integracija. Jer, ako uspe referendum, a ubeđen sam da će da uspe i da ćemo da promenimo Ustav u oblasti pravosuđa, nikad se više neće dogoditi katastrofalna situacija iz 2009. i 2010. godine, kada su žuti, Demokratska stranka i njihovi sateliti napravili haos u pravosuđu.Sada će pravosuđe biti još nezavisnije, tužilaštvo će biti samostalno, strani investitori će ulagati u pravno uređenu državu i domaći investitori će biti bezbrižni jer će znati da i ako dođe nekada do promene vlasti, a promenljivost vlasti je normalna, da će pravosuđe biti nezavisno, a tužilaštvo samostalno. To je samo potvrda da mi ne želimo ni politizovano pravosuđe i tužilaštvo niti partijsko, nego želimo da bude onako kako treba da bude, u interesu države Srbije i njenih građana, zato što država Srbija danas vodi odgovornu politiku, a najbolja moguća politika koju vodimo je ona politika koju vodi i sprovodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Živela Srbija! Zahvaljujem.Poslednji na listi prijavljenih za reč je narodni poslanik Miodrag Linta. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, takođe kao i prethodni govornici, smatram donošenje zakona čiji je cilj novčana pomoć mladima od 16 do 30 godina u visini 100 evra opravdanom merom Vlade Republike Srbije, kao i niz drugih mera koje je Vlada Republike Srbije preduzimala u prethodnom periodu i koje će preduzimati u narednom razdoblju. Podsećam da uskoro će biti isplata u visini od 10.000 dinara za zaposlene u zdravstvu, a u februaru se očekuje isplata u visini od 20.000 dinara za penzionere.Ono što bih hteo da istaknem u svom kratkom izlaganju jeste da imamo dve ciljne grupe koje u prethodne dve godine, dakle, od početka korona virusa nisu bile obuhvaćene merama Vlade Republike Srbije. Jedna od njih jesu penzioneri koji su rodom i poreklom sa područja država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Radi se o oko 125.000 penzionera, 59.000 sa područja današnje Hrvatske, 41.000 sa područja današnje Bosne i Hercegovine i oko 25.000 sa područja Slovenije, Makedonije i Crne Gore.Podsećam da velika većina ovih penzionera koji su rodom i poreklom sa prostora bivše Jugoslavije nisu korisnici Fonda PIO Srbije, svega manji deo njih nije, i to je bio razlog za Vladu Republike Srbije da se toj grupi građana ne isplati novčana pomoć. Podsećam da je Vlada Republike Srbije 2020. godine isplatila u dva navrata 9.000 dinara novčane pomoći penzionerima. Ove godine to je bilo 6.000 dinara, a kao što sam rekao u februaru se očekuje isplata još 20.000 dinara novčane pomoći za penzionere.Moram da kažem da me je u prethodnom periodu zvao veliki broj penzionera koji su rodom i poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, ti su ljudi ogorčeni, razočarani, nezadovoljni. Smatram da je u pitanju diskriminacija. Velika većina tih penzionera imaju veoma male penzije, izgubili su zaštitne dodatke u državama u kojima su ostvarili svoje penzije.

da se nađe mehanizam i način da se isplati novčana pomoć i penzionerima koji su rodom i poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, a nisu korisnici Fonda PIO Srbije. Mislim da i tim penzionerima treba pomoći da lakše prebrode posledice koje je izazvala pandemija korona virusa. Dakle, radi se ukupno o 35.000 dinara. Dakle, ponavljam, 9.000 dinara 2020. godine, 6.000 dinara prošle godine i 20.000 dinara biće isplaćeno u februaru ove godine.Druga ciljna grupa koja nije bila obuhvaćena ovim veoma korisnim merama Vlade Republike Srbije jeste oko 26.000 građana Srbije koji imaju i dalje status izbeglih i prognanih lica, dakle nemaju formalnopravno prebivalište, ličnu kartu, nego imaju prijavljeno boravište i imaju izbegličke ili prognaničke karte koje isto izdaje MUP Republike Srbije na onom istom mestu gde se izdaju lične karte za građane Srbije.Podsećam, 2020. godine svi punoletni građani su dobili novčanu pomoć u visini 100 evra, prošle godine ta pomoć je iznosila u tri tranše 80 evra, dakle, ukupno 180 evra, uz dodatne mere su dobili građani Republike Srbije koji su punoletni i koji imaju prebivalište. Samo tu novčanu pomoć u visini od 180 evra 2020. i 2021. godine nije dobilo 26.000 prognanih lica sa područja Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe apelujem na gospođu Matić da prenese premijerki Brnabić da se nađe način da se i za ovih 26.000 građana Republike Srbije koji imaju status izbeglih i prognanih lica takođe isplati novčana pomoć. Ti se ljudi osećaju takođe razočarano. Smatram da se radi o diskriminaciji. Mislim da bi bilo fer i pošteno da ove dve ciljne grupe, 26.000 prognanih lica sa područja Hrvatske i Federacije BiH i oko 25.000 penzionera koji su rodom i poreklom sa područja bivše Jugoslavije takođe budu obuhvaćeni, ponavljam, ovim veoma korisnim i odgovornim merama Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam – da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona i zahvaljujem svima koji su učestvovali u današnjem radu.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 11. januar 2022. godine, sa početkom u 16.03 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom Hvala